Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi – predlagatelj Klub zastupnika HSS-a,

Za Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Meni je žao što predlagatelja ovdje nema i njihovog partnera koji su zajednički najavili ovaj prijedlog zakona kao veliku revoluciju u njihovoj borbi u njihovoj borbi za prava i interese lokalne samouprave. Doduše u toj najavi se potkrala jedna pogreška pa su najavili da traže ratifikaciju ove povelje, sada sam iz teksta zakona vidio da ipak samo djelomična popravka se traži. Dvije su bitne odredbe u toj Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koje Hrvatska nije preuzela kada je potvrdila konvenciju, ima i više ali dvije su bitne. Prva je u članku 4. koja je države članice ili one koje su joj pristupile obavezuje, citiram: "lokalne jedinice će se koliko je to moguće pravovremeno na odgovarajući način pitati za mišljenje o postupku pripremanja i donošenja odluka kojih se neposredno tiču". Dakle to je odredba povelje koja obavezuje središnju vlast da u proceduri predlaganja zakonodavnih rješenja a prije dolaska u parlament izvrši savjetovanje sa lokalnom i regionalnom samoupravom. Ja znam da kolega Peronja o tome jako puno zna, jer smo zajedno o tome učili čak i u Americi koliko je to značajno, koliko je to iskorak u demokratskim procesima kada središnja vlast ima obavezu savjetovanja i konzultiranje lokalne i regionalne samouprave. Međutim po mišljenju Vlade tu obavezu izvršna vlast za sada ne želi preuzeti iako su udruga gradova, udruga udruga općina i njihov savez, kao i savez županija sve aktivniji i konstruktivniji sa Središnjim uredom državne uprave kada se pripremaju zakoni. I druga značajna odredba iz te povelje je članak 9. točka 4. koji otprilike glasi da sustav financiranja ili prihodi lokalne i regionalne samouprave bi trebali biti ogovarajući njihovim obavezama. Mi u glasanju nećemo podržati ovaj prijedlog zakona iz dva razloga, prvo zato što su predlagatelji dio vladajuće koalicije i koji su se ovoga sjetili tek na kraju mandata Protiv ponašanja predlaganja gospodine predsjedniče. Protiv politikantskog igranja sa ovako ozbiljnim stvarima, protiv toga da netko predlaže tako ozbiljne promjene a onda ne dođe pred Parlament i to obrazložiti naročito kad, … … /Upadica se ne čuje./ … Da, nema televizije veli kolega Arapović. A kaj ja mogu kad je nekim televizija bitna od sudbine države, to vam je tako znate. Svak' izabire svoje primarne interese. To je točno. Ali još jedan razlog postoji. Naime ova odredba o potrebi da središnja vlast lokalnoj samoupravi osigura primjerene izvore financiranja u Hrvatskoj već postoji i to u Ustavu u članku 137. stavak 2. koji otprilike glasi da prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom. ako imamo Ustav ove države i ako donašamo zakone u kojim lokalnoj i regionalnoj samoupravi dajemo ovlasti, obaveze i nadležnosti, a ne osiguravamo ovlast za to, samo je ratifikacija ili potvrda ovih dijelova Europske povelje neće biti ozbiljniji pomak što su predlagatelji morali znati. Oni su to trebali znati, trebali su dakle inzistirati na borbi za ove interese onda kada je ovaj Sabor takve zakone donašao. No očito je došlo do različitih pristupa između dva predlagatelja ili dva partnera, pa i vjerovatno zbog toga danas ovdje nikoga nema da nas uvjeri o potrebi da podržimo ovakve revolucionarne napretke u borbi za interese za lokalnu i regionalnu samoupravu. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu sa vrlo skromnim šansama na uspjeh ovog Prijedloga zakona